Päiväjärjestyksen 3. asiana on valiokuntien vaalit. Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee valiokuntien jäseniksi ja varajäseniksi edustajille jaetussa monisteessa luetellut edustajat.

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee kansliatoimikunnan jäseniksi ja varajäseniksi edustajille jaetussa monisteessa luetellut edustajat. Päiväjärjestyksen 5. asiana on Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan vaali. Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee valtuuskunnan jäseniksi ja varajäseniksi edustajille jaetussa monisteessa luetellut edustajat.